vi ste spomenuli i nekoliko parametara koji mogu biti indirektni pokazatelji socijalno-ekonomskog statusa. Spominjali ste parametre smanjenog nataliteta, smanjenog broja brakova i različitih drugih parametara koji mogu da budu u drugim različitim istraživanjima jesu indirektni pokazatelji socijalno-ekonomskog statusa i neke socijalno-ekonomske nesigurnosti.Kada nesigurnosti.Kada je u pitanju, da, u jednom momentu ste rekli da za obilazak Srbije, to i te kako radimo stalno, doduše još uvek nismo bili u vašem gradu, pa onda pretpostavljam da podrazumevate da nismo bili nigde. Ali, ispravićemo i to.U svakom slučaju, kada je u pitanju rad Centra za socijalni rad ne mogu da se složim sa činjenicom da se na osnovu nekih subjektivnih mišljenja i procena donose odluke. Centar za socijalni rad ima svoju ulogu i njihova uloga je na kraju, nakon procene čitave situacije, na nivou mišljenja, znate da je odluka na nivou sudova, ali pretpostavljam da mislite o nekoj konkretnoj situaciji, nekim konkretnim slučajevima u koji koji imate uvida. U svakom slučaju, želimo transparentnost rada i objektivnost rada u tim ustanovama koje su od suštinskog značaja upravo za ostvarivanje prava, pre svega najbitnija su nam deca i porodica jeste najbitnija najbitnija ciljna grupa rada ministarstva.Kada je u pitanju ovaj čitav niz drugih podpitanja koji su u vezi sa pandemijom, ja sam mislila da danas nisam na Kriznom štabu, ali očigledno me ovakva pitanja ne mogu mimoići. Vi jeste dobrim delom u pravu sve ovo što ste rekli, ali uvek u onom drugom delu rečenice ste govorili istinu. Da, to bi bilo dozvoljeno i bezbedno pod uslovom da se poštuju preventivne mere.Ako ćemo iskreno, čitavom svetu praktično ne bi bile ni potrebne preventivne mere, bilo kakve druge da su svi poštovali fizičku distancu i masku koju smo na početku onako sa nipodaštavanjem gledali kao neko nužno zlo. Ali, recimo u Kini nam se vrlo brzo pokazalo kako to i te kako ima efekta.Tako da, nepopularno je to govoriti kada su u pitanju, pogotovo tako lepa obeležavanja, kada su u pitanju svadbe, proslave, velike slave, da se o tome govori.Uopšte je nepopularno govoriti o preporukama prilikom obeležavanja tako lepih stvari koje praktično život znače i koje su nam mnogo značile svih ovih godina i kojih smo se svi poželeli, ali to jesu mesta za koja se pokazalo da se intenzivno prenosio virus i nakon kojih su nastajale i smrtne posledice.Kada su u pitanju škole, mi smo jedna od retkih zemalja gde se u kontinuitetu škola izvodi nesmetano, po onom sistemu koji smo ustanovili. Znate da do četvrtog razreda idu svake nedelje. U pravu ste, u starijim razredima je svake druge nedelje. Ja sam sama majka srednjoškolca, tako da znam da ova druga nedelja, kada je onlajn, nije onoliko produktivna koliko bi bila da je klasičan vid vršenja nastave.Mi možemo ovako u nedogled da pričamo šta bi bilo bolje, šta bi trebalo da se pusti, ali je činjenica da moramo da naučimo da živimo sa ovim virusom. Sada to jeste velika istina, ali sve više postaje i fraza, jer mi, evo, i ovih poslednjih dana i nedelja, kada beležimo stagnaciju, imamo svaki dan gotovo 2.000 potvrđenih slučajeva.Znači, to sam i danas rekla u jednoj izjavi, da probamo i da izbrojimo do 2.000, to dosta dugo traje. Virus je tu, ali je tu, ali opet nije fraza kad se kaže da smo prešli u aktivnu borbu, jer do sada smo se samo sklanjali od virusa, samo smo bežali, bežali jedni od drugih, stavljali maske i to je bio jedini način borbe, ako je uopšte borba bežanje, ali taj pasivan pasivan način zaštite. Sada jesmo krenuli u aktivnu borbu. Sada stvaramo imunitet ciljano.Koliko će nam dugo vremena trebati da stvorimo taj imunitet? Procenjuje se da treba oko 70% nas da je imuno, ne da virus nestane, nego da sprečimo epidemijsko širenje bolesti. E, sada, u taj zbir kolektivnog imuniteta, kao što ste vi već rekli, ulaze i oni koji su prebolovali bolest i ovi koji su vakcinisani.Tako da, dugo traje, sad će godinu dana, koliko je poznato da je ovaj virus sa nama. Jeste ovaj virus odavno prevazišao zdravstvena pitanja, pre svega uključuje ekonomske elemente. U pravu ste, mi moramo da naučimo i da živimo i da funkcionišemo sa ovim virusom, ali upravo ona zemlja koja uspe što pre da vakciniše što veći broj ljudi u kratkom vremenskom intervalu, upravo je ta koja će da bude spremna da radi i privređuje. Jer, nijedna ekonomija, nijedna država, koliko god se mi dobro nosili sa tim u ovoj godini, ne može da izdrži ovo u dužem vremenskom periodu.Odluke Kriznog štaba su uvek jednoglasne. Verovatno bi se vama i svideo moj stav kada iznosim na Kriznom štabu, jer jesam pobornik generalno toga da, uz veće kontrole primene mera, se moramo vraćati u svakodnevne životne životne tokove. Ali, kao što ste vi već i sami rekli, zdravlje građana jeste na prvom mestu. Zdravlje nema alternativu i to je sada osnova strategije.Opet da kažem, nalazimo se u ovom nekom optimističnom raspoloženju poslednjih nedelja od kad je počela vakcinacija, jer vidimo da smo na dobrom putu da stvorimo tu branu za dalje širenje

da li maske treba da nose oni koji često imaju kontrolu i imaju antitela? To je jedna stvar.Druga stvar, ako smo mi jedna od prvih zemalja po broju vakcinisanih u Srbiji, da li može neka poruka, odnosno da nešto što je bilo obavezno bude preporuka, odgovornost? Da ne bude ono što je zabranjeno je zabranjeno, već da postoji preporuka.Bila je preporuka da se zatvori zeleni pijac u Srbiji na početku. Ja u Jagodini nisam zatvorio pošto je bila preporuka. Verovali ili ne, mi 40 dana nismo imali ni jednog zaraženog, ni onaj ko prodaje na pijaci, ni kupci koji dolaze na pijacu da kupe. Na taj način smo spasili one koji proizvode svoje proizvode u plastenicima. Nemaju hladnjače, gde će oni da smeste te svoje proizvode?Zadovoljan sam vašim odgovorom. Samo mi još ovo recite, vezano za ova svadbena veselja. Očekujem od vas, ovako kao od koju cenim i poštujem, recite vaše mišljenje, a vaše mišljenje je dovoljno da utiče na one druge vaše kolege. Vi ćete imati više susreta sa građanima od onih drugih ministara, čiji je opis posla da nemaju kontakt sa ljudima.Šta

Ne razumem šta je to tri i sedam godina da se ispituje, da se zaključuje itd? Šta ćete vi uraditi da se požuri taj proces i da se donese rešenje ko je u pravu, a ko nije? Zahvaljujem. Kada je u pitanju potreba za nošenjem maski nakon primanja obe doze vakcine i tog vremenskog perioda nakon druge vakcine, tu postoji generalno preporuka da se maske i dalje nose. Zbog čega? Prvo, ove vakcine su pokazale izuzetno visok nivo efektivnosti, iznad 90% u svakom slučaju, a negde i iznad 95%, ali nisu 100%. Znači, postoji određen broj ljudi, manji broj, koji je vakcinisan, a da nije stvorio antitela.Ono što je drugo bitno za većinu onih koji stvore antitela nakon vakcinacije, nije u potpunosti razjašnjeno da li je osoba koja je vakcinisana samim tim i stekla antitela, isto kao i ona koja je prebolela, pa ima antitela, da li kada dođe u kontakt sa virusom ona neće da oboli jer ima u sebi ta zaštitna antitela, da li izvesno vreme onako tranzitorno može da nosi virus u svom respiratornom traktu, u nosu i ustima, pa da prenosi na okolinu.Znači, u principu, nošenje maski kod vakcinisanih i onih koji imaju antitela je pre svega zbog zaštite njihove okoline.Što se tiče drugog pitanja, kako se uopšte za takvo pitanje može dati neki odgovor koji ne biste vi očekivali. Da li vi možete da zamislite neku svadbu gde se drži fizička distanca, gde se nose maske i gde se ne peva? Makar svadbe onako lepe kao što su u našim uslovima

PCR test, čak i deljenje nekih maski i narukvica ko ima antitela, ko nema antitela, da onda prilazite gostu u zavisnosti od toga da li vidite da li je označen itd.To je sve nešto što zaista samo simulira realnost, pokušavaju ljudi na različite načine da se dovijaju. Ali, u onom punom obimu veselja, po kojem je naš narod poznat i kako smo navikli da živimo i da se veselimo, mislim da treba još malo da se strpimo i da će taj period, ako bude išlo ovakvim tokom kao što kao što ide i da nas neće iznenaditi neki novi virus, neke nove karakteristike, mogli bi vrlo brzo ponovo da se radujemo takvim okupljanjima. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović.Izvolite. **Milorad Mijatović** Poštovana potpredsednice, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarko sa saradnicima,

i sada idemo da raspravljamo i donesemo zakon o socijalnim kartama. Smatram da je to značajan dan za Srbiju.Ovaj zakon čekam već 20 godina. Pre toga sam radio u sindikatu. Kada je počelo vreme tranzicije stalno sam insistirao da se donese zakon o socijalnim kartama. Stalno su postojale neke nepremostive teškoće. Jednom je bilo opravdanje u ovih 20 godina – to puno košta, zatim, nemamo dovoljno informatičkih podataka, nemamo pratnju, ne možemo sve da pratimo. Sada su se konačno stekli uslovi da donesemo ovaj zakon. Šta će to značiti za Srbiju i za građane Srbije? Značiće jednu socijalno uređenu državu. To je ono zašta se bori Socijaldemokratska partija Srbije, što znači želimo i insistiramo na socijalno uređenoj državi. To je, kao što je predsednik parlamenta rekao, i ustavna odredba, to znači poštujemo Ustav i idemo ka tome. Stekli su se uslovi da donesemo i ovaj treći zakon, a to je za nas veoma važno.Kad kažem socijalno uređena država, insistiramo na tome da svako u našoj zemlji ima pravo na dostojanstveni život. Svako ima pravo i treba da ima pravo da ima redovnu ishranu, da ima tekuću vodu, da ima struju, da ima sanitarije, da ima gde da stanuje, da ima obrazovanje, da ima lečenje i naglašavam – zdravu životnu sredinu. Srbija teži ka tom cilju.Ova tri zakona, za mene krucijalna zakona, sada ćemo ih doneti. Puna primena će početi tek od 2022. godine. Ne očekujem da će to biti preko noći. To je suviše ozbiljan korak napred, trebaće i podzakonski akti, trebaće i uhodavanje, ali težimo ka onome što znači socijalno uređena država. Nema uspeha preko noći. Očekujem da u državi Srbiji neće biti više takvih ekstremnih socijalnih razlika gde se već sada privikavamo na to.Znate, raslojavanje nije počelo juče. Ono je počelo 90-tih godina. Mi smo rekli jednu reč tada – tranzicija, privatizacija i znamo šta se dešavalo. Društveno bogatstvo koje je postojalo u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji vrlo brzo je prešlo u džepove nekih pojedinaca i došli smo u situaciju da imamo veoma malo bogatih, a veoma mnogo siromašnih. Zašto je to? Zato što je naše bogatstvo ograničeno. Ako veliko bogatstvo malo njih uzme, onda će veliki broj njih imati malo. To je ono što moramo stalno da imamo na umu i da doživimo situaciju i da se borimo za situaciju da nema tih ekstremnih razlika, da negde imamo mogućnosti da budemo svi u nekom koridoru gde ćemo moći da živimo dostojanstveni život.Ne mislim da se sada zalažem za neku raspodelu, da uzimamo od bogatih da bi davali siromašnima, već da imamo poresku politiku, da imamo uređen sistem, da se tačno zna šta se treba dati državi, a šta država onda može dati pojedincima. Nema u ekonomiji besplatnog ručka. U ekonomiji morate nešto stvoriti da biste podelili.Odmah da vam naglasim zašto su nam potrebne socijalne karte. karte. Potreba je da oni koji preživljavaju konačno budu vidljivi. To znači da znamo ko je taj ko nema mogućnost da živi od svog rada ili je došao u takvu situaciju, zatim da obezbedimo pravilniju raspodelu sredstava i smanjivanje zloupotreba.Ja sam pristalica selektivnog pristupa, što znači, nismo svi u istoj situaciji. U javnosti je trenutno mnogo priče oko poskupljenja električne energije. Ona je viša za 3,4%. Po domaćinstvu to je 150 i 300 dinara. Za većinu porodica u Srbiji to nije neki značajan izdatak. Međutim, za nekog i jeste značajan izdatak. Ja se zalažem za ekonomsku cenu struje. Oni koji to mogu da plaćaju, a dosta je takvih ljudi, oni će to platiti, a oni koji to ne mogu, koji su prepoznati putem principa socijalnih karata, oni će imati privilegije da budu oslobođeni ili da plaćaju neku simboličnu cenu. Znate, socijalni mir ne možemo stvarati na način da govorimo populistički, već da jednostavno znamo ko šta može. Ili na primer u Novom Sadu gde živim mi imamo besplatna obdaništa, dakle, svako ima pravo da može da se svoje dete da u obdanište i da bez ikakvih problema može da koristi te usluge. Postavljam pitanje – a zašto bi neko ko ima skupi džip od 600.000 evra imao besplatno obdanište? Treba omogućiti onom ko ne može da plati da ima obdanište, a ti koji imaju, oni imaju mogućnost da to rade. Zalažem se za to da bogati treba da plaćaju više.Znate, nisam od onih koji smatraju da će socijalne karte rešiti problem siromaštva, ali će dati jednu objektivnu sliku i doprinećemo tome da se socijalni dinar povoljnije raspoređuje. Sami ste rekli da negde izdvajamo oko 106 milijardi dinara za socijalne potrebe.

dakle, imamo malo smanjenje.Ja bih bio vrlo srećan da je jedan veliki broj ljudi izašao iz te socijalne zone, međutim, smatram da pogotovo sada u doba pandemije, gubitka radnih mesta, posebno onih koji su bili zaposleni u neformalnoj ekonomiji, njima će biti potrebna takođe socijalna pomoć i tu je prostor da mi mislimo da u narednom budžetu za svoje ministarstvo tražite mnogo više sredstava za socijalne potrebe da bismo postigli da svi mogu da dobiju ovu socijalnu pomoć, onima kojima je neophodna i veoma potrebna.Želim potrebna.Želim da pohvalim vrlo ozbiljan i studiozan pristup izradi socijalnih karata. Svako ko je pročitao ovaj zakon, posebno one dodatne tabele, koji su ciljevi, šta je svrha, video je da se išlo studiozno, da se išlo vrlo vrlo precizno, jer radi se o jednom vrlo teškom zadatku. Da je to bilo lako, to bi bilo doneto pre 20 godina. Da bismo do ovde došli nama je bila potrebna i informatička podrška. Mi je sada imamo. Znači, imamo različite baze podataka. Iz tih baza podataka na jednom mestu možemo dobiti sve ono što je potrebno da bi zaista onaj ko treba da ima socijalnu pomoć nju dobio.Srbija dobio.Srbija za mene postaje informatičko društvo, ja to moram s ponosom da kažem. Sećam se kada je sadašnji premijer 2017. godine podnosila svoj ekspoze, kao glavni cilj je stavila upravo na prvo mesto informatičko društvo u Srbiji. Zar treba nekom reći da ono što je postignuto sa vakcinacijom u Srbiji izvanredan rezultat? Dobijete poruku, odete, bez velikog čekanja dobijete vakcinu i dobijete poziv za revakcinu. Znate, to je Srbija koju nismo znali, a sada se u njoj nalazimo. Nadam se da ćemo i mi, kada ovaj zakon ide 2022. godine u punu primenu, doći u situaciju da ćemo imati istu situaciju. Znate, kada imate pravilnu evidenciju, tada i sredstva koja imate za tu raspodelu vi možete racionalnije deliti i ljudi će imati više mogućnosti da dođu u situaciju da izbegnu situaciju u kojoj se nalazimo.Rekao sam na samom početku da da socijalne karte neće rešiti problem siromaštva. Rešiće jedna bogatija Srbija, Srbija koja je ekonomski snažnija i to je ono što moramo stalno da naglašavamo, ali isto tako da vam kažem kako izaći iz siromaštva? Znate, nisu ni svi siromašni jednaki, neko u jednoj situaciji dođe do siromaštva, ostao je bez posla. Znate, imate situaciju ekstremnih slučajeva kao što su ratovi, kao što je izbeglištvo, gubitak posla, razvod, bolest člana porodice, smrt nosioca prihoda i vi ste u jednoj situaciji da danas imate, a sutra nemate. Sam sam bio u ovoj, znate ovo zapadni Balkan, ja sam sam 1992. godine živeći u Sarajevu, jedno jutro imao sve, seo u autobus sa jednim koferom i više nisam imao ništa. Ali, imao sam izlaz. Gde je izlaz? Izlaz je u obrazovanju, izlaz je u kompetencijama. Znate, možete imati koju god hoćete kakvu imovinu, ne znam šta imate, ali ako nađete se u takvoj situaciji, jedino što možete sa sobom da nosite to je ovo što imate u svojoj glavi i ono što svojim radom, svojim zalaganjem kada dobijete negde šansu možete da se izvučete iz te situacije.Znate, postoji jedna kineska poslovica - ako hoćete da pomognete siromašnom čoveku dajte mu, poklonite mu jednu ribu, ako hoćete da mu pomognete za čitav život tada ga naučite da peca. peca. Naravno, pade mi na pamet ove kineske poslovice, ja sam primio kinesku vakcinu, s time se ponosim i naglašavam zbog građana Srbije - da, vakcinisao sam se i jedva čekam da primim revakcinu i dalje ću nositi ovu masku zbog zbog činjenice da je to veoma važno i veoma bitno.Naglašavam, da ako hoćemo da izađemo iz siromaštva, moramo više ulagati u obrazovanje. Onaj podatak koji sam vam rekao da u socijalnu zaštitu od 2015. godine do 2019. godine manje smo ulagali, ali smo zato više ulagali u obrazovanje sa 7,4% rashoda na 7,7%. Ulagali smo više i u zdravstvo, to je činjenica i kada budemo imali podatke za 2020. godinu to će biti enormna ulaganja.Ulaganje ulaganja.Ulaganje u obrazovanje, u nova radna mesta, to je ono što će nas izvesti iz siromaštva i tada socijalne karte više neće biti u prvom planu, jer će i veliki broj ljudi izaći iz siromaštva. Međutim, jedan broj ljudi ne može da izađe iz siromaštva. To su bolesni, to su ljudi iz, ja bih rekao, nekih manjinskih grupa da ne bih uvredio moje prijatelje romske zajednice. Isto tako, to su ljudi koji žive na selu. dva, tri puta je veća šansa da budete siromašni ako živite na selu, nego ako živite u gradu. To je istina.Evo vama, gospođo ministarko, dajem jedan izazov. A to je - hajmo obezbediti svakom ko ima više od 65 godina da ima neku vrstu penzije. Ta penzija, naravno ne može biti velika, ali će značiti jednu sigurnost, svako ima pravo na dostojanstvenu starost. Nama je populacija 65 godina plus veoma osetljiva populacija, veliki broj siromašnih ima. Upravo zbog toga, mislim da kao društvo budemo ekonomski jačali, da razmišljamo u tom pravcu a to je zbog činjenice da negde se približavamo 2030. godini gde govorimo o ciljevima održivog razvoja, Agendi 2030 i jedna od tih stavova jeste da upravo ti moraju da da imaju mogućnost na neku vrstu dostojanstvenog života.Govorio sam nešto o ulaganju obrazovanja. Naravno, to je veoma bitno. Vi znate da je u Srbiji je osnovna škola obavezna i besplatna. Socijaldemokratska partija Srbije se zalaže da i srednja škola bude obavezna i besplatna. Znate, kad imate srednju školu, imate informatičku pismenost, imate neka znanja, a tokom života će se mnoga znanja unapređivati, menjati. Sam u svom životu sam mnogo toga učio i dan danas učim. Znate, nisam nikad ni mislio da ću govoriti na raznoraznim platformama, Zum platformama itd, ali nije mi teško da učim i nije mi teško da se borim borim da jednostavno u novim informatičkim vremenima, živim kako se to dolikuje i kako treba da bude.Na samom kraju Socijaldemokratska partija Srbije, njena poslanička grupa će sa zadovoljstvom glasati za ovaj zakon, dajemo vam punu podršku da na teškoće na koje ćete nailaziti, a veoma ćete nailaziti na velike teškoće, da ih prebrodite i da u narednom periodu konačno Srbija teži ka socijalno uređenoj državi. Namerno nisam spomenuo švedski model, namerno nisam spomenuo Skandinaviju. Puno sam boravio u tim zemljama ali želim da težimo ka tome, a to jeste suština socijaldemokratije, socijalno uređena država i i pravo svakog na dostojanstveni život i pravo svakog da radom, svojim radom uz jednake šanse ima pravo da pristojno živi. Hvala

Gospodine Mijatović, hvala vam na ovim rečima podrške kada je u pitanju Zakon o socijalnim kartama, sa vrlo jasno izloženim govorom gde ste u potpunosti podržali sve segmente kada je u pitanju značaj ovakvog zakona u našoj zemlji.Isto tako, jako mi je drago i lično kada čujem toliko isticanje značaja edukacije, jer o tome svi moramo često da pričamo, da možda u nekom savremenom svetu gde su malo sada pomerene u nekim segmentima, u nekim društvima prave vrednosti, moramo da ističemo koliko je edukacija osnova jedne samostalnosti i razvoja.Kada i razvoja.Kada se vratim na sistem socijalnih karata, jedno od osnovnih podataka koje se povlače, kada su u pitanju karakteristike osoba, to jeste edukacija. Međutim, ono što je meni bilo lično i frapantno i iznenađujuće jeste da gotovo ni u jednoj zemlji na svetu nivo obrazovanja nije u direktnoj koleraciji sa sociekonomskim statusom. Jeste u koleraciji sa nekim drugim parametrima, pre svega nivoom samostalnosti i nekih drugih aktivnosti, ali u svakom slučaju to su stvari na kome svi kao društvo treba da radimo i edukacija kao obavezna u različitim segmentima verovatno i jeste osnov da se mlad čovek nauči kako je to jedino pravo ulaganje u sebe koje daje osnovu za sve druge aktivnosti tokom života.U

socijalnih davanja. Što se tiče onog procenta koji ste naveli i koji se izdvaja za ministarstvo, već je osnovica, pa procenat od veće osnovice i veća količina novca, ali u svakom slučaju jeste intencija. Snaga jednog društva se definitivno ogleda u želji i spremnosti da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, a akcenat je na onome što ste vi rekli, da se osnaži društvo, da se edukuje, da se pre svega omogući zaposlenost i edukacija, a samo najugroženijim kategorijama koje nisu uspele u prethodnom periodu i prethodnom životu da se snađu onako kako će im pružiti jedan jedan normalan život za makar najosnovnije potrebe i da se njih usmeri socijalna pomoć.Tako da još jednom vam hvala na akcentu na obrazovanju koji treba i mora da bude osnova vaspitanja mladog sveta u našoj zemlji.

predsedavajuća, poštovano predsedništvo, poštovana ministarka, gosti iz Ministarstva, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Savez Vojvođanskih Mađara, će podržati Nacrt zakona o socijalnoj karti Republike Srbije jer se već ranije iskazala potreba za Programom socijalne karte. Inače, ona je predviđena i programom Vlade od 2017. godine, pa je potvrđena ponovo 2020. godine.U ja bih se osvrnula na nekoliko bitnih stvari koje ova Socijalna karta donosi građanima i onima koji primaju neki vid socijalne pomoći.Ovo će biti jedan objedinjen vid podataka na osnovu kojih će mnogo lakše biti prepoznati i vidljivi oni koji koriste socijalnu zaštitu i oni koji eventualno traže socijalnu zaštitu.Pošto dolazim iz sektora zdravstva ja bih želela da dam podršku svim zaposlenim radnicima u socijalnim ustanovama, jer mi u zdravstvu imamo dugogodišnje dobro iskustvo sa elektronskim kartonom, sa informacionim sistemom, kao što je kolega poslanik rekao malo pre, koji nam je stvarno dao veliki prilog da budemo među najuspešnijim zemljama u borbi protiv korone.Zahvaljujući tom sistemu mi u zdravstvenom sistemu u svakom danu, u svakom pogledu imamo uvid u zdravstveno stanje naših pacijenata. Nemojte zaboraviti da je zdravstveni sistem mnogo veći od sistema socijalne zaštite. Znači, ako informacioni sistem može da negde rukuje sa tim podacima verovatno će uspeti i u sferi socijalne zaštite.Što se tiče dalje bitnih stvari u ovom Nacrtu zakona izdvojila bih umrežavanje institucija. Mislim da je to nešto što je za budućnost naše države, za blagostanje našeg naroda najbitnije.Praktično, to treba videti na sledeći način. Kao što u zdravstvu, naročito na primaru, težimo da sve naše aktivnosti usredsredimo prema našem pacijentu, oko njega, tako smo organizovali i vakcinaciju zajedno sa Ministarstvom i Batutom. Znači, sve ide prema pacijentu, oko njega se praktično organizuje cela procedura.Tako će to biti, verovatno, i želim vam puno sreće u tome, korišćenjem kao alata Socijalne karte. Znači, to je jedan alat, jedno sredstvo na osnovu koga će zaposleni, radnici u socijalnim ustanovama mnogo pre, mnogo lakše, bolje, preciznije, hitrije doći do podataka koji su im potrebni i moći da pruže adekvatnu zaštitu svima kojima je to potrebno.Što se tiče Ministarstva, vi vodite računa o zaštiti prava deteta, prava na socijalnu zaštitu, prava roditelja i posebnoj zaštiti porodice, majke, samohranih roditelja, deteta i to je ono što je izuzetno važno za dobrobit naroda.Znači, potrebno je da smo zdravi, ali isto tako, potrebno je da imamo osnovnu egzistenciju, osnovno da bismo mogli biti karakterni član naše zajednice.Isto tako, u ovoj Socijalnoj karti će se prepoznati i grupe vaših da bi se procenilo da li oni imaju pravo na socijalnu zaštitu ako su se vratili iz nekih država gde su koristili isto to pravo u tim stranim državama.Nikada ne smemo zaboraviti ni izbegla lica, ni raseljena lica, zatim stanovnike određenih etničkih grupacija na koje treba da se posebno obrati pažnja.Međutim, ovom prilikom ja bih skrenula pažnju da je vrlo bitno da ovaj proces prođe bez stigmatizacije. Znači, da se ne obeleže grupe građana – oni su iz te etničke grupe, oni su izbeglice, oni su došli iz inostranstva, znači, treba se truditi da ovaj proces koji će olakšati svakako vaš rad da ne ode u drugu neku krajnost, da se olako stigmatizuje, naglašava pripadnost nekim grupacijama.Svakako je formiranje Socijalne karte vrlo bitno, strateško i logističko planiranje, jer ako imate tačne i, naglašavam, ažurne podatke o korisnicima socijalne zaštite, naročito o socijalno – ekonomskom statusu tih korisnika onda ćete moći lakše da planirate, lakše logistiku da pravite, znaćete gde vam je najviše potrebna pomoć, gde su vam sredstva neophodna, gde ima veće potrebe za njima.Međutim, opet naglašavam ono na šta treba da se obrati pažnja, a to je svakako tačnost i ažurnost tih podataka. Svakako baze podataka drugih ministarstava, drugih resornih organizacija su vrlo bitna ali nikada ne treba zaboraviti koliko je rad socijalnih radnika na terenu bitan.Jedan primer, neko možda u katastru ima veliku parcelu nekog zemljišta ali, zapravo je to nešto što se ne može koristiti za privređivanje.Isto tako, neko je možda nasledio od svojih predaka kuću koja je trošna, koja ne može da odgovara nekim standardima stanovanja, tako da papir je papir, brojke su brojke, a čovek je čovek.To je najbitnije, da ova organizacija poslova bude prema vašim klijentima i oko njih. Znači, zbog njih je praktično ova karta, a ne samo da bi nama olakšala posao. Nama će olakšati posao, odnosno, vama će olakšati posao sigurno.Što se tiče nekih drugih bitnih stavki u socijalnoj karti, ja bih se osvrnula na vrlo bitne formulacije, takozvane greške socijalne uključenosti i greške socijalne isključenosti, kao što je i ministarka rekla.Znači, treba obratiti pažnju na prividnu uključenost, odnosno kada se na papiru pokazuje da je nekome potrebna pomoć, ali kada se dublje analiziraju podaci koje ćete dobiti umrežavanjem sistema, verovatno ćete otkivati neke tražioce socijalne pomoći kojima to baš i nije neophodno.Isto tako postoji jedan segment društva, jedna grupacija socijalno ugroženih ljudi koji to, ja moram tako reći, sa ponosom trpe.Znači, nije siromaštvo ni greh, niti je taj čovek kriv nekada da se rodi u takvoj porodici, a opet može i skromnijim nekim životnim pogledima, organizacijom porodice može sa pravom kičmom i sa podignutom glavom da nosi to svoje siromaštvo.Zbog toga je bitno da te ljude otkrijemo, koje ne žele, nisu se prijavili, ne znaju da mogu da traže neki vid socijalne pomoći da oni budu otkriveni i to svakako pozdravljam.Vrlo je bitno ono što smo uspeli da vidimo iz Nacrta zakona o socijalnoj karti da je veliki veliki naglasak stavljen na neke tehničke aspekte čuvanja podataka, ja ne bih sada ulazila, pošto nije moja struka, ali svakako je za pohvalu da se vodi računa o tome gde će se smestiti ti podaci, ko će biti autorizovan da rukuje sa tim podacima i ko može da ih vidi, i ko može da ih ko može da ih menja, i ko može da ih koristi.Što se tiče nekih radnji koje će se preduzeti tokom formiranja socijalne karte, znači to je sistematska procena stanja fizičkog lica, odnosno na osnovu podataka koje ćete dobiti od drugih institucija, vi ćete na jednom mestu imati, praktično, sve ono što treba da znate o tom vašem klijentu, odnosno ako se desi neka promena koja je registrovana od strane druge institucije, vi ćete imati mogućnosti da vidite te promene.Zatim, vrlo je bitno da postoji obrada posebnih vrsta podataka. Naglašavam, pošto dolazim iz zdravstvenog sistema, da je to vrlo bitno i vrlo mi je drago da sam čula danas od gospođe ministarke da su podaci koji se dobijaju iz zdravstvenih institucija, praktično dolaze od strane lica koja traže pomoć, jer na taj način, praktično, mi čuvamo podatke, odnosno ne može po nekom automatizmu da se daje podatak o zdravstvenom stanju trećem licu, makar to bilo i ministarstvo, odnosno centar za socijalni rad.Znači, svako ima pravo, na kraju krajeva, i da ima svoju diskreciju nad svojim zdravljem. Znači, ja ne želim da neko zna da sam ja bolesna, pa makar bila i siromašna. To je naše pravo i drago mi je da se to pravo ovde poštuje.Isto tako, što se tiče etničke pripadnosti, kao što sam malopre rekla, ne sme da vodi ka stigmatizaciji ni zdravstveno stanje, ni etnička pripadnost, pa da se po nekom automatizmu tretira taj pripadnik po nekim predrasudama, po grupaciji, jer uvek ima izuzetaka. Uvek ima većeg broja onih koji jesu pripadnici određenih grupacija kojima je potrebna veća podrška.Zatim, nove tehnologije koje se koriste, nova tehnološka rešenja u obradi podataka su vrlo bitna da bi se promptno, brzo došlo do nekih informacija, o promeni statusa, o promeni podataka o fizičkom licu, prvenstveno ekonomskih, znači vlasništvo nad imovinom i eventualno zaposlenje, koje je isto promenljiva kategorija. Kao što sam malopre rekla, znači tu je taj rad na terenu možda i vrlo bitan.Ukrštanjem i povezivanjem podataka postoji mogućnost da se greška svede na minimum od socijalne uključenosti i isključenosti. Znači, to je ono što praktično štedi pare svima nama,

se tiče nekih rizika od korišćenja socijalne karte, u nacrtu je dobro razrađena i verovatno podzakonskim aktima će detaljno biti razrađena zaštita, odnosno sprečavanje rizika i smanjivanje rizika od korišćenja podataka o ličnosti bilo koje vrste. Opet naglašavam, vrlo je bitno da se zdravstveni podaci ne koriste iz eksternih sistema, nego, praktično, samo ono što sam korisnik donosi.Što se tiče rada socijalnih ustanova i ministarstva, nakon formiranja socijalne karte, ja pretpostavljam i mi iz Saveza vojvođanskih Mađara pretpostavljamo da je povećana mogućnost izgrađivanja partnerskog odnosa između pružalaca socijalne zaštite, socijalnih radnika i korisnika. To je vrlo bitno, jer na ovaj način se stvara poverenje između korisnika i socijalnih ustanova, a poverenje se stiče polako, a gubi se vrlo brzo.Još bih istakla da uvezanost zdravstvenog i socijalnog sistema je mnogostruka. Strašno je biti siromašan, strašno je biti star, strašno je biti ako uz to ste još i bolesni, mislim da je to nešto što je strašno za društvo, za pojedinca. Prepoznavanje takvih ljudi je vrlo bitno da bismo mogli pravovremeno pružiti pomoć, podršku i zdravstvenog i socijalnog sistema. Međutim, opet naglašavam, ni to ne sme da stigmatizuje tog čoveka, ne smemo ga depersonalizovati. Znači, njegova lista treba da se poštuje i u siromaštvu i u njegovim neplanskim i u posledičnim nedaćama, nedostacima i u nekom materijalnom problemu.Vrlo

Ja bih sada rekla onu našu poslovicu – puno babica, kilavo dete. Znači, vrlo je bitno da kroz te podatke, kroz te brojke, kroz te analize opet vidimo čoveka koji koji je u problemu, koji ima dodatnih nekih i mogućnost da i sam eventualno izađe iz tih problema i tu je ona priča o obrazovanju vrlo bitna, o eventualnom formiranju zadruga, koji će moći da poboljšaju ekonomski status ljudi kojima je potrebna ta pomoć.Vrlo je bitno da zaposleni u socijalnim ustanovama budu empatični, da butu lično orijentisan prema ljudima kojima je potrebna njihova usluga i da istovremeno imaju profesionalni pristup.Mislim da ćete ovim zakonom dobiti dobre alate da sve ovo možete izuzetno dobro odraditi.Još jednom naglašavam, Savez vojvođanskih Mađara će glasati za Nacrt zakona o socijalnoj karti. Hvala vam.

Dr Uri, hvala vam na ovakvoj sveobuhvatnoj analizi u kojoj ste istakli baš najbitnije tačke Zakona o socijalnim kartama, a u svakoj rečenici su provejavale i reči podrške i razumevanje upravo za usvajanje ove inicijative našeg ministarstva i ovog zakona.Vi ste se dotakli upravo onih tačaka o kojima se najviše i mislilo prilikom kreiranja ovog zakona. Istakli ste značaj njegove funkcionalnosti kroz prepoznavanje grešaka socijalne uključenosti i socijalnosti isključenosti.Takođe, prepoznali ste potencijalnu opasnost mogućnosti prilikom analize podataka, diskriminisanja određenih grupa u zavisnosti od načina analize, ali ne bih nazvali to diskriminacije. Više bi nazvali prepoznavanje upravo onih faktora gde je potrebno da više delujemo, da više pomognemo, da više radimo kako bi kako bi potencijalno prepoznali i te socijalne nejednakosti otklonili.Takođe, izneli ste jako bitan segment, a to je povezivanje socijalne zaštite sa zdravstvenom zaštitom, jer ova dva velika sistema, praktično, su isprepletana u različitim nivoima. To je nešto što je jako bitno.Takođe, ukazali ste i na zaštitu poverljivosti podataka. Nama lekarima je to dosta u poslednje nešto na šta nismo bili spremni, ni školovani. Prethodnih godina se ukazivalo kao jako bitno, a i jeste bitno da zaštitimo takvu vrstu podataka.Hvala podataka.Hvala vam još jednom. Vidi se da ste i vi lično i vaša grupa prošli kroz ovaj zakon onako po dubini, dali svoje mišljenje i vaša podrška nam daje veliki podstrek i znak da jesmo na dobrom putu. Hvala vam na ovakvoj analizi.

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovana gospođo Kisić Tepavčević, poštovani predstavnici ministarstva, naravno da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati Predlog zakona o socijalnim kartama, jer podržavajući ovaj zakonski predlog mi zapravo želimo da podržimo cilj koji se želi postići njegovim usvajanjem, a to je da se unapredi jedno značajno područje društvenog života, a to je područje socijalne zaštite. Dakle, da se ustanovi efikasniji i kako ste i vi u uvodnom izlaganju naveli, pravedniji sistem sprovođenja mera socijalne zaštite.U vezi s tim, najpre bih se osvrnuo na socijalnu funkciju države koja je važna za razvoj svakog demokratskog i socijalno-pravnog društva u kome svi treba da imaju jednake šanse i pristup svim uslugama države. U ovom slučaju govorimo o uslugama socijalne socijalne zaštite.Obezbeđenje socijalno pravednog, humanog i zdravog društva je preduslov svakog napretka, ali, sa druge strane, to jeste ispit zrelosti jedne države. Zato svaka uređena država ozbiljno sagledava i gradi sistem socijalnih prava koji svim građanima i društvenim grupama omogućava i pristojan život, ali i prosperitet i bolji životni standard.Srbija je država koja upravo svoj prosperitet vidi u boljem životu svojih građana i nastoji da gradi što pravedniji i što širi okvir za uspostavljanje socijalno pravednog društva. Pokazatelj toga jeste, između ostalog, i današnji zakonski predlog, odnosno zakonski predlog o kojem danas vodimo raspravu.Socijalna politika Srbije je zasnovana na strateškim dokumentima različitih sektorskih politika koji zajedno čine jednu, rekao bih, razvojnu osnovu, odnosno osnovu društva. Socijalnu politiku bi mogli definisati i kao široku i raznoliku oblast javne politike, čiji je osnovni cilj da obezbedi upravo ekonomski održiv ali istovremeno i socijalno prihvatljiv nivo zaštite svih građana i osetljivih grupa od raznih vidova društvenih i individualnih štetnih efekata raznih vidova društvenih pojava i društvenih procesa.Zadatak socijalne politike jeste da promoviše, po našem mišljenju, jednakost, društvenu koheziju i uključivanje, da doprinosi modelu ravnomernog socijalnog razvoja. Ona mora imati nediskriminatorski karakter, a kada su u pitanju ranjive grupe, kada su u pitanju nevidljive i socijalno osetljive grupe, primenjuje se i pravilo pozitivne diskriminacije, kao deo međunarodnih standarda kojima Srbija, između ostalog, i teži.Sektor socijalne zaštite kao deo socijalne politike je taj koji preuzima odgovornost za odnos države prema ovim kategorijama stanovništva. Srbija, rekao bih, ima veliko iskustvo u oblasti socijalne zaštite, koja se bazirala upravo na principu obezbeđenja socijalne sigurnosti za svakog građanina, građanina, pogotovo u situacijama koje su uzrokovale teške posledice po socijalni status naših građana. Pomenuo bih samo nekoliko aspekata.Prvi je tranzicija, odnosno proces privatizacije, drugi elementarne nepogode – poplave, požari, klizišta, ali, nažalost, i pandemija koja još uvek traje i koja je izazvana Kovidom 19.Srbija kao država još uvek nije izašla iz tranzicije, mada je taj proces pri kraju, ali kao predstavnik poslaničke grupe SPS moram da podsetim da je posebno u prvoj deceniji ovog veka potpuno promenjena socijalna slika društva, upravo zbog talasa pljačkaške privatizacije čije se posledice i danas, nažalost, leče.Sa svim tim izazovima pljačkaške privatizacije i brzog bogaćenja jednih, suočila se i ova i prethodne vlade u kontinuitetu od 2012. godine do danas, kao i sa velikim socijalnim i razvojnim izazovom i potrebom da se socijalna funkcija države pažljivije planira, ostvaruje na pravedniji način, vodeći računa pre svega o ekonomskim parametrima razvoja, sa jedne strane, jer socijalna prava se mogu ostvariti jedino ukoliko imate realne izvore za finansiranje, odnosno stabilne izvore finansiranja, a to se postiže razvojem realnog sektora.Socijalni i ekonomski razvoj su međusobno uslovljene kategorije. Kako bi se u tome uspelo, neophodno je, dakle, da socijalnu politiku prati i efikasan sistem socijalne zaštite, koji mora biti institucionalno sposoban da efikasno i pravedno odgovori na socijalne potrebe ranjivih, socijalno osetljivih grupa i pojedinaca kojima je neophodna pomoć društva i države u rešavanju socijalnih problema i pre svega pitanja egzistencija.Srbija je u tom pogledu donosila višegodišnje strateške dokumente, odnosno strategija razvoja socijalne zaštite, kojima su definisani pravci razvoja ove delatnosti, kako bi se mreža ustanova, mere i obim zaštite približio građanima koji su u stanju socijalne potrebe.Koliko nam je poznato, sada se radi na donošenju strategije za period do 2025. godine i nova strategija sadrži tradicionalne socijalne ciljeve koji su baza socijalne funkcije države. Tu pre svega mislim na garantovanje određenog nivoa socijalne zaštite svim građanima, posebno građanima u stanju socijalne potrebe, zatim podsticanje zapošljavanja kao proaktivne i preventivne mere uz neophodnu zaštitu radničkih prava na koja je zaboravljeno u vreme tranzicije i „burazerske“ privatizacije, kada su stotine hiljada radnika ostajali bez posla, socijalno uključivanje, odnosno inkluzija osetljivih i marginalizovanih grupa, sprečavanje i zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu, društvena briga o porodici i deci kao prioritetan cilj, promocija jednakih šansi za sve i otvaranje prostora za prevenciju siromaštva.Posebno bih želeo da istaknem značaj mere socijalne zaštite, koja se odnosi na porodice sa decom, na samohrane roditelje, na osobe sa posebnim potrebama, na njihove porodice, na decu bez roditeljskog staranja, na mlade nezaposlene, na teško zapošljive kategorije. Dakle, ovo je nešto što želimo posebno da istaknemo kao pozitivno.Sistem socijalne zaštite mora biti dobro institucionalno postavljen i organizovan, stručan, efikasan, nepristrasan i iznad svega human, jer ne postoji socijalna zaštita, niti ustanove socijalne zaštite sebe radi, već radi građana i moraju raditi u interesu građana, na njima je da obezbede dostojanstven život u slučaju da građani nisu sposobni za rad, bolesni su ili o njima nema ko da brine.Zakonodavni okvir u sektoru socijalne zaštite, kao što je bilo reči, obuhvata više zakona, krenuvši od krovnog Porodičnog zakona, Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o zabrani diskriminacije i niza drugih kojima se tretiraju različite sektorske politike koje na ukupnom nivou daju sliku o socijalnom položaju stanovništva.Srbija kao kandidat za članstvo u EU ima dosta obaveza, kada je u pitanju Poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje, a u smislu unapređenja zakonskih rešenja kojima bi se ubrzao put socijalnih reformi i došlo do socijalno-zaštitnih mera koje podrazumevaju prevenciju siromaštva. To bi bile mere lakšeg zapošljavanja, teško zapošljivih, mladih, žena, edukacija, ono o čemu ste već govorili i profesionalna prekvalifikacija, zaštita zdravlja na radu, sprečavanje rada na crno, jer jedini realni način poboljšanja socijalnog položaja jeste upravo rad.Evropska komisija je u svom izveštaju za 2020. godinu posvetila posebnu pažnju sektoru socijalne politike u Srbiji, ukazujući na rizike od siromaštva i dalje socijalne isključenosti, posebno usled Kovida-19 koji je, nažalost, ostavio posledice po socijalni status stanovništva.Ovde ne mogu a da ne pomenem mere Vlade Republike Srbije. Dakle, mislim da je Srbija jedina država u svetu koja je izdvojila 700 milijardi dinara, govorim o paketu mera koji je do sada sproveden, a ne paket mera koji će se sprovoditi u narednom vremenskom periodu,

da varate, možete da govorite neistinu, ali kada govorite o ekonomiji, kada govorite o brojkama, to su činjenice, one su neumoljive. Dakle, sistem funkcioniše onda kada je najteže, ne samo da funkcioniše, već ostvaruje dobre, najbolje pokazatelje. Imamo privrednu stopu rasta najveću u Evropi, odnosno najmanji pad i izbegli smo onaj najcrnji scenario koji se desio u brojnim državama sveta.Mere Vlade Republike Srbije su u potpunosti opravdane i usmerene su u dobrom pravcu, pre svega, da se održi nivo zaposlenosti u Srbiji. Došli smo od katastrofalnih 25,9%, koliko smo imali 2012. godine, na istorijski minimum od 9% u ovom trenutku, zatim usmerene su ka privredi, ka privatnom sektoru, jer privatni sektor je budućnost i, treća stvar, ka životnom standardu građana, ka boljem životnom standardu građana kroz povećanje plata i penzija.Dakle, možemo sagledati i analizirati kako god kritike, ali mislim da je Srbija jedina država u svetu koja je uspela da u periodu pandemije poveća plate i penzije, penzije povećane za 5,9%, plate medicinskom osoblju za 5%, u javnom sektoru 3,5%, u aprilu mesecu za još 1,5%. Minimalna cena rada mislim da je 6,6%.Sa druge strane, dakle, imamo i dva stuba koja su od izuzetne važnosti, ali pre toga, dakle, izdvajanja koja su bila jednokratna, ali koja su veoma važna i značajna za građane Srbije. Dakle, 100 evra svakom punoletnom građaninu,

koji su kritikovali takav vid politike, ali znate, ta usko stručna politika nije čarobni štapić i ono što je suština i živa politika, a živa politika je politika koju vodi Vlada Republike Srbije, to je politika koja u središtu upravo ima čoveka, običnog građanina Srbije i koja teži da omogući što bolji životni standard svakom građaninu Srbije. I zato smo budžetom za 2021. godinu definisali dva ključna stuba.Prvi stub jeste, dakle, uz povećanje plate i penzija, da dođemo do boljeg životnog standarda građana i mi se u potpunosti slažemo, svaki ušteđeni dinar treba da ide ka povećanju plata i penzija, a drugi stub je da kroz kapitalne investicije podstaknemo rast BDP-a koji je projektovan na 6% i nikada nisu izdvojena veća sredstva za kapitalne investicije, 330 milijardi dinara mislim da je izdvojeno, jer se pokazalo da kroz podsticanje kapitalnih investicija podstiču se i strane i domaće investicije u Srbiji.Znate koja su danas ključna pitanja u Srbiji, ne ove kvazi političke teme, politički populizam, politički pamfleti, to apsolutno nikoga više ne interesuje? Danas je nekoliko ključnih pitanja – da li su sačuvana radna mesta, da li je bilo otpuštanja, da li su zatvarane fabrike tokom pandemije i da li su strani investitori otkazali realizaciju svojih ciljeva? Naravno da nisu. I to govori pokazatelj da je od januara do novembra prošle godine izdvojeno 1,9 milijardi evra upravo pristiglo od stranih direktnih investicija, a strane direktne investicije su pokazatelj, zapravo „Fajnenšl Tajms“ je u pravu kada kaže da Srbija jeste magnet i lider u privlačenju stranih direktnih investicija i nije slučajno što nas svrstava i rangira kao lidera ne samo u regionu, već i šire.Da se vratimo na zakon. Dakle, naravno svesni smo toga da Kovid mere predstavljaju mere sanacije koje su se primenjivale uz redovne mere socijalne zaštite i sve ovo govori o kompleksnosti sistema socijalne zaštite koji osim stalnih socijalnih potreba građana mora da reaguje i u vanrednim situacijama.Želeo bih da nekim podacima o korisnicima mera socijalne zaštite ilustrujem to stanje. Nedostatke aktuelnog sistema socijalne zaštite možemo posmatrati, recimo sa više aspekata. Mi smo razgovarali ovde i sa predstavnicima DRI. Oni su u izveštaju za 2019. godinu konstatovali da ih više od polovine korisnika socijalne pomoći u Srbiji radno sposobno i da Centri za socijalni rad o kojima je već danas bilo reči zbog nepovezanosti sa službama za zapošljavanje ne preduzimaju mere da se smanji broj radno sposobnih korisnika socijalne zaštite.Pri tome se ukazuje na važan problem, a to je nedostatak adekvatnog nadzora. Naime, mere socijalne zaštite po zakonu sprovode Centri za socijalni rad. To apsolutno nije sporno, kao organ starateljstva koji u suštini nose teret celog sektora socijalne zaštite.Oni imaju veoma velika ovlašćenja i veliki obim aktivnosti, ali praksa potvrđuje da je potrebno njihovo i osavremenjavanje i bolje kadrovsko i tehničko opremanje, kako bi mogli da odgovore izazovima sa kojima se susreću građani Srbije.Takođe, imamo primere kada je u pitanju naplata alimentacija od roditelja, o tome danas nije bilo reči. Ona je zakonom utvrđena. Ima primera da se po 10 i više godina ne naplati alimentacija. Za to vreme samohrani roditelji, dete o kome se stara, su u stanju socijalne potrebe.Svo ovo, dakle, ukazuje na potrebu da se ustanove, sve ovo o čemu smo danas slušali ukazuje na potrebu da se ustanove socijalne zaštite i socijalno zakonodavstvo osavremene, tako da svaki pojedinac i svako dete ili svaka porodica, dete ili svaka porodica, u stanju socijalne potrebe bude prioritet.Prema podacima od pre godinu dana, dakle to su podaci za 2019. godinu u Srbiji je oko 212 hiljada korisnika socijalne pomoći trenutno, o trenutnoj visini socijalne pomoći govorile su kolege. To svakako nije mali broj niti zanemarljiv iznos sredstava koje država izdvaja.Pronašao sam izjavu Zaštitnika građana, gospodina Pašalića, iz februara 2020. godine koji ukazuje, govori o riziku od siromaštva i govoreći o tome rekao je da su najviše izloženi mlađi od 18 godina, porodice sa troje ili više izdržavane dece, stariji, bolesni, nezaposleni u Srbiji, često su, kako je tada rekao, u posebno teškom položaju i ovi podaci nas svakako obavezuju.Dakle, centrima za socijalni rad koji su najisturenija najisturenija služba socijalne zaštite, nemamo mi ništa protiv, treba pružiti sve oblike državne podrške uključujući i reformisanje, kako bi se moglo i brzo i odgovorno, stručno i u skladu sa zakonom, dakle, da se iznese teret i odgovore svakodnevnim izazovima i susretima sa najugroženijim kategorijama stanovništva.S druge strane, nameće se i potreba adekvatnije i kontinuirane, kao što sam rekao, kontrole korišćenja socijalnih fondova, kako bi se sprečile zloupotrebe i pomoć otišla u prave Iz te potrebe dogradnja socijalnog zakonodavstva upravo je proistekao i Predlog zakona o kojem danas govorimo, a to je Predlog Zakona o socijalnoj karti.Ovaj zakon je dobar put, po našem mišljenju, da se u narednom periodu definišu prioriteti socijalne politike u oblasti socijalne zaštite, da se identifikuju ciljne grupe i pojedinci i oblikuju mere kojima se na najbolji način izlazi u susret njihovim socijalnim potrebama. Da bi slika bila realna moraju se koristiti i realni i i integrisani podaci, što će upravo obezbediti zakonski predlog o kojem danas govorimo.Sve dileme koje postoje treba da razreši Zakon o socijalnoj karti kojim se uvodi, kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, jedinstven registar, odnosno elektronska baza sa integrisanim podacima o korisnicima, o ispunjenosti uslova, vrstama pomoći, periodu korišćenja, a ono što je najvažnije, baza podataka pod nazivom „Socijalna karta“.Donošenjem ovog zakona je između ostalog i definisano kao prioritet u Ekspozeu mandatarke, odnosno premijerke Vlade Republike Srbije, kako sa aspekta reforme, sektora socijalne zaštite u pravcu pravednije podrške korisnicima, tako i sa aspekta digitalizacije javne uprave.Socijalne karta, kao jedinstvena elektronska baza na nivou sektora, će omogućiti upravo da građani koji su u stanju socijalne potrebe postanu vidljivi u sistemu, kako bi im se blagovremeno efikasno pružila podrška socijalne zaštite.Ono što želim da istaknem je moje uverenje i uverenje poslaničke grupe SPS da će Srbija da će Srbija koja je danas ekonomski prosperitetna zemlja sa ogromnim brojem investicionih i infrastrukturnih aktivnosti moći da intenzivnim merama socijalne politike, politike zapošljavanja mladih, stambenom gradnjom pod povoljnim uslovima, aktivnim merama populacione politike, ali i kroz, kao što sam rekao, povećanje plata i penzija, kao i drugim aktivnim merama ekonomske i socijalne politike učiniti sve da njeni građani žive bolje, da bude više ljudi u svetu rada, nego na spiskovima centara za socijalni rad.Istovremeno, Srbija kao zemlja u kojoj je socijalna pravda ustavni postulat mora svima koji ne mogu sami da obezbede svoju socijalnu egzistenciju garantovati sve potrebe i oblike socijalne zaštite.Još jednom, na samom kraju,

svim činjenicama koje Vlada Republike Srbije je uradila u prethodnom vremenskom periodu u teškoj pandemijskoj godini i svim merama kojima smo uspeli da izađemo snažni i nadamo se da će tako da nastavi u narednom vremenskom periodu.Činjenica takođe koje ste naveli - brojčane podatke koje se odnose na procenat korisnika usluga socijalne zaštite koji su radno sposobni jesu i nisu tačna, ali i jesu alarmantna. U svakom slučaju takve korisnike trebamo sa različitim aktivnim merama zapošljavanja da prevedemo u grupu ljudi koji aktivno rade i privređuju, ali moram da napomenem da postoji značajan vid prava gde stanje zaposlenosti i imovinsko stanje nije osnova za dobijanje prava. Recimo, to su prava tuđe nege i pomoći koja prevashodno zavise od zdravstvenog stanja i statusa. Tako da u toj grupi ima i te kategorija, ali u svakom slučaju radno sposobno stanovništvo, to je intencija i Nacionalne službe za zapošljavanje i generalno čitave Vlade da im se omoguće radna mesta i aktivna strategija zapošljavanja da nam bude osnova, a socijalna davanja usmerena na one kategorije gde se nije uspelo takvim merama da ostvari postizanje svih dobrobiti koje omogućavaju normalno životno funkcionisanje.Hvala vam još jednom na podršci. Hvala vama.Sada reč ima ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Milanka Jevtović Vukojičić. **Milanka kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama je danas jedan potpuno novi zakon iz domena socijalne zaštite, a to je Zakon o socijalnim

kada ne mogu da zadovolje osnovne životne, odnosno egzistencijalne potrebe i tada je država dužna da im pruži svu neophodnu podršku i pomoć.Naravno, socijalna zaštita zasniva se na načelima socijalne pravde, na načelima humanosti i na načelu poštovanja dostojanstva ličnosti.Ono što najpre želim da kažem, želim da kažem da je ovaj zakon precizan, jasan i konkretan bez ikakvih suvišnih detalja svaki član zakona je sasvim jasan, što je i te kako značajno sa aspekta implementacije, odnosno sa aspekta sprovođenja zakona i korišćenja zakona od onih koji u svom svakodnevnom radu ovaj zakon treba da primenjuju, a ko je to ko će u svom svakodnevnom radu ovaj zakon primenjivati? To su centri za socijalni rad, to su organi lokalne samouprave koje se bave nadležnosti zaštite, to su organi autonomne pokrajine, to je ministarstvo, ali to je i Republički zavod za statistiku, kao i Republički zavod za socijalnu zaštitu koji će se baviti analizom i obradom dostavljenih podataka.Ono što je od prioritetnog značaja, to je da se olakšava postupak prikupljanja podataka svih onih ustanova pred kojima građani vode upravne postupke za ostvarivanje nekih od prava socijalne zaštite, a sama gospođa ministar u svom uvodnom izlaganju rekli ste da je to ogroman broj prava koji iz domena socijalne zaštite građani mogu da ostvaruju. Znači, organi državni će u upravnim postupcima na brz i efikasan način kroz umrežavanje sa drugim sistemima doći do činjenica koje su i te kako važne za ostvarivanje prava koje građani, odnosno korisnici prava iz socijalne zaštite traže. prava iz socijalne zaštite traže. On je značajan i sa aspekta građana iz razloga što će na mnogo brži, jednostavniji način dolaskom samo u Centar za socijalni rad moći brzo da ostvari neko od svojih prava ili na kraju krajeva postoji mogućnost ostvarivanja, ali i postoji mogućnost neostvarivanja prava.Ovaj zakon i te kako je važan i sa aspekta što će u socijalnoj karti biti data baza podataka svih onih posebno osetljivih i ranjivih društvenih grupa, a to su na primer deca, mladi, stari, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji i druga lica sa poteškoćama u mentalnom razvoju, osobe sa invaliditetom, a što je vrlo važno sa aspekta procene rizika od elementarnih nepogoda

jedan od segmenata socijalne politike. Socijalna politika i ekonomska politika su uzročno posledično povezane. Ekonomska politika je temelj jedne države. Taj temelj je zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, a i Vlade, na čvrstim osnovama. Taj temelj je čvrst, jak i stabilan. Ekonomija je na zdravim osnovama,

jer i ovaj zakon u stvari predstavlja jedinstvenu bazu podataka u elektronskom obliku, hoću da istaknem koliko je digitalizacija kao strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije pokazala svoj značaj tokom 2020. godine, a i sada tokom 2021. godine, tokom pandemije kovida, posebno kada je u pitanju prijavljivanje za vakcinaciju. Građani su mogli na vrlo jednostavan način iz svojih kuća da preko portala e-Uprave prijave se za vakcinaciju, a onda za revakcinaciju i nije potrebno prijavljivanje, već će pošto su već jednom ušli u bazu podataka biti pozvani i na revakcinaciju.Ono što želim da kažem to je da prava iz socijalne zaštite u ovom vremenu pandemije, kao i u prethodnom vremenu sva su bila na vreme isplaćivana. Nijedno pravo iz oblasti socijalne zaštite, a radi se i o pravima iz dečije zaštite i i o pravima iz boračke zaštite i o pravima u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, nije kasnilo ni dana. Nijedno pravo iz oblasti socijalne zaštite nije bilo umanjeno ni za jedan dinar.Kada se govori o posebno osetljivim i ranjivim društvenim grupama, a to su stara lica koja su izložena tokom 2020. godine povećanom riziku od zaražavanja Kovidom 19, moram da kažem da u ustanovama socijalne zaštite, u gerontološkim centrima pokazana je velika odgovornost što se tiče brige o tim starim licima i što se tiče adekvatno prepoznavanje eventualne infekcije i povezivanja sa zdravstvenim sistemom kako bi svi korisnici gerontoloških centara dobili na vreme, blagovremeno i adekvatnu zdravstvenu zaštitu.U tom smislu moram da istaknem da je povodom obeležavanja Dana primirja predsednik Republike Aleksandar Vučić, sem lekara koji su heroji i zdravstvenih radnika naravno, koji su heroji 2020. godine u borbi za živote naših građana, u borbi sa nevidljivim virusom Kovidom 19, uručio odlikovanje Gerontološkom centru u Beogradu, u Novom Sadu, Gerontološkom centru u Šapcu, ali i lekarima i medicinskoj sestri u Gerontološkom centru u Beogradu i Gerontološkom centru u Novom Sadu.To je još jedan pokazatelj da zaposleni u socijalnoj zaštiti savesno obavljaju svoj posao. Zaposleni u socijalnoj zaštiti u mnogim nevoljama koje su pogađale našu zemlju, a tih nevolja zbilja je bilo puno, pokazivali da su uvek uz svoje građane i da uvek stoje na braniku to je da je Srbija tri dana pre drugih zemalja EU počela sa vakcinacijom. Prioritet u vakcinaciji ponovo su bila stara lica i lično ste prisustvovali, odnosno posetili Gerontološki centar Beograd, Gerontološki centar u Novom Sadu i Gerontološki centar u Nišu gde se vršila vakcinacija ovih najstarijih sugrađana. Njihovo interesovanje za vakcinaciju je veliko. Sada se radi na na revakcinaciji, jer svi oni koji su vakcinisani za sve je obezbeđen dovoljan broj vakcina za revakcinaciju.Ono što takođe moram da kažem to je da je Srbija jedina zemlja, ne u Evropi, nego u svetu, gde građani imaju pravo da vrše izbor vakcine. Znači, građanima su prisutne tri vakcine trenutno i oni i oni mogu da vrše izbor, polazeći i ceneći pre svega i sugestije lekara na kraju krajeva oni o vakcinaciji donose samostalno i donose ličnu odluku.Ono što takođe želim da kažem tiče se ekonomije, ali ona je i te kako povezano sa socijalnom zaštitom. Moram da kažem da u izveštaju Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za obnovu i razvoj, a koji se odnosi na zapošljavanje i Kovid-19 u Republici Srbiji istaknuto je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je koja je preduzela sveobuhvatne i opsežne mere kako prema privredi, tako i prema građanima u cilju očuvanja radnih mesta. Zahvaljujući tim merama uspela je da smanji siromaštvo za čitavih 1,2

Srbija je uspela da se sa njom bori na način mnogo bolji od nekih bogatih zemalja. Na kraju krajeva sve te bogate zemlje danas čestitaju našem predsedniku Aleksandru Vučiću. To su zemlje kao što su Švajcarska, kao što je Francuska, kao što je Nemačka, kao što su SAD. Posle Velike Britanije, Srbija se nalazi na drugom mestu

4.000 i 5.000 dinara, da poveća plate zdravstvenim radnicima 10%, ali od 1. januara 2021. godine povećanje penzija ide prema švajcarskom modelu 5,9%. Minimalna zarada je 32.126 dinara i ona je povećana za 6,6%. Naravno država vodi računa i o privredi kako bi se očuvala radna mesta, pa je neoporezivi deo prihoda povećan sa 16.300 na 18.300.Srbija je jedina zemlja u Evropi, a možda među među dve zemlje koja je uspela da u rekordnom roku izgradi dve kovid bolnice, to su bolnica u Zemunu i bolnica u Kruševcu u decembru mesecu, upravo kada je došlo do pika zaražavanja i upravo da bi obezbedila mesta za zdravstveno zbrinjavanje svakom čoveku kome je zdravstveno zbrinjavanje bilo neophodno.Takođe,

ostala dužna najsiromašnijim građanima u gradu Beogradu 120 miliona, a to su oni građani koji su tu pomoć tražili za svoje egzistencionalne potrebe, ostali su dužni porodiljama i trudnicama 400 miliona dinara, raseljavali su Rome u limene kontejnere, a one koji nisu imali lična dokumenta raseljavali su po raznim krajevima Srbije, uz davanje ulaskom u autobus ceduljice u koje mesto idu. To je vreme koje se sigurno neće nikada više ponoviti, jer Dragan Đilas i žuta tajkunska hobotnica su promoteri siromaštva i promoteri svojih punih novčanika.To je narod prepoznao i zato je na izborima juna 2020. godine dvomilionski dao podršku politici Aleksandar Vučić – Za našu decu. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Ukoliko se niko ne javlja za reč, završili smo sa ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa, tako da prelazimo na listu govornika.Prva na listi je narodna poslanica Misala Pramenković.Izvolite

pitanje donošenja zakona o socijalnoj karti je jako značajno. Iz domena je svakako socijalne politike koja je za svako društvo, samim tim i našu državu je jako važno.Ono što bi trebale biti najpre pozitive refleksije ovog zakona jeste svakako pokušaj sprečavanja zloupotrebe u pogledu dodeljivanja socijalne pomoći onima koji možda ne zaslužuju bilo koji vid socijalne pomoći, a zapravo ostvaruju na neki način tu pomoć ili sa druge strane, jedinstvena elektronska baza podataka će upravo dovesti do toga da se ima precizan i jasan uvid u socijalnu strukturu stanovništva i u toj bazi podataka će biti objedinjeni i obuhvaćeni svi oni kojima kojima je potrebna određena vrsta pomoći i podrške i na taj način svakako nadamo se da njihovo pravo neće biti uskraćeno.Centri za socijalni rad su institucije, odnosno ustanove koje se nikako ne bi smele zloupotrebljavati ni na koji način, međutim činjenica je nažalost da se to dešava. Sa područja Sandžaka, konkretno gradova i opština stalno ukazujemo na flagrantno kršenje zakona u pogledu određenih stavki ili kršenja prava građana koje se dešava od aktuelnih vlasti, odnosno režima koji je na vlasti u gradovima Sandžaka već, slobodno možemo reći nekoliko decenija.Konkretno

uočila niz nepravilnosti, odnosno greški. Recimo, iznosi podatak da je 1,7 miliona dinara isplaćeno na ime jednokratne novčane pomoći, ali bez potpune i ažurne dokumentacije. Kaže se dalje da je centar novac isplaćivao bez donošenja rešenja o ostvarivanju prava, već na osnovu određenih spiskova koji su dostavljani od strane gradonačelnika, članova gradskog veća, ali i članova gradske uprave. Dakle, donošenjem ovog zakona neće se moći raditi po principu kako se do sada radilo dostavljanje spiskova, jer je upitno ko se zapravo nalazio na tim spiskovima, da li su to kategorije lica kojima je pomoć potrebna ili su po nekom drugom osnovu dolazili do određenih privilegija.Opština Tutin, o kojoj smo i danas dosta toga čuli, a koja mislim da prednjači u negativnom kontekstu u pogledu kršenja prava i diskriminacije građana koji ne pripadaju političkoj opciji koja je na vlasti, zapravo prednjači u pogledu brojnih nepravilnosti. Recimo, konkretno, stanovnici Donje Pešteri smatra se da veliki broj, zapravo, postoje i podaci gde se određenom inspekcijskom kontrolom može to i utvrditi da se prosto ne čeka stupanje na snagu zakona 2022. godine, pa onda dok dođe konkretno do implementacije. Dakle, stanovnici tog područja, recimo, koriste veći deo njih koji pripadaju, posebno političkoj opciji koja je na vlasti, koriste socijalnu novčanu pomoć, a za to ne bi imali ili na to ne bi imali pravo, a sa druge strane veliki broj građana ostaje uskraćen za tu istu pomoć. Kršenje prava građana ide, recimo, dotle da svaka moguća akcija je stranački obojena, ukoliko niste pripadnik SDA Sandžaka neće vam se recimo očistiti put do vaše kuće, već će se samo ići prema prema aktivistima koji, zapravo, pripadaju određenoj političkoj opciji.U pogledu daljeg pogleda na na samo socijalnu politiku smatram da bi se još dodatno sa nivoa države trebalo obratiti pažnja na određene osetljive kategorije društva, prevashodno mislim na pitanje finansijske pomoći i to posebno ženama ruralnih područja, ženama na selu koje su u daleko podređenijem nego što su, recimo, čak žene u gradskim sredinama. Sa druge strane zaštita prava i afirmacija prava deteta, posebno prava devojčica, sa druge strane, pitanje samohranih roditelja, pitanje alimentacije koje smo spominjali u toku današnjeg zasedanja, zasedanja, dakle, socijalna održivost i generalno ekonomska moć porodica gde jedan roditelj hrani i izdržava porodicu, a verovatno alimentacija se samo u malom broju slučajeva isplaćuje redovno je jako jako značajno i na ta pitanja bi u buduće trebalo svakako dodatno obratiti pažnju i povesti računa. Hvala. **Elvira Kovač** Zahvaljujem se prof. dr Misali Pramenković.Sledeća je narodna poslanica Nataša Mihailović Vacić. Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Bez sumnje, uvođenje socijalnih karata je neophodan i prvi korak ka pravednoj raspodeli novca najsiromašnijima i naravno ka sprečavanju svih vidova zloupotrebe socijalnih davanja.Cilj Vlade i države više je nego jasan. Društvena odgovornost i prepoznavanje onih kojima je pomoć najpotrebnija.Izradom socijalne karte i uz pravedniju raspodelu novca namenjenog najsiromašnijima neće biti moguće da socijalnu pomoć dobijaju i oni kojima ona ni po čemu ne pripada, što se neretko dešavalo.Mi, socijaldemokrate Srbije, i svi oni koji dele naše vrednosti polazimo od principa jednakosti i prava na život dostojan čoveka. Zato i danas, kada razgovaramo o socijalnim kartama, koristim priliku da potvrdim našu rešenost da gradimo humanije društvo jednakih šansi.Svaka šansi.Svaka ljudska zajednica, a naročito država može da bude postojana i delotvorna ukoliko se u njoj postupa pravedno. Za svakog čoveka pravda je vrednost koja okuplja i snaga koja nadahnjuje.U svetlu današnje teme podsećam na reči Jozefa Vresinskog osnivača međunarodnog ATD Pokreta četvrtog sveta zapisanih na spomen-ploči u Parizu: „Tamo gde je čovek prisiljen da živi u siromaštvu krše se ljudska prava. Naša je uzvišena dužnost da se ujedinimo u borbi za poštovanje tih prava.“Za svakog čoveka su sloboda, ravnopravnost srazmerna raspodela društvenog bogatstva, uvažavanje, solidarnost i jednakost upravo osnovna načela pravde kao vrhunske vrednosti. Zbog toga po našem razumevanju ne postoji pravda ukoliko ne pokriva sve segmente društva, odnosno ukoliko nije socijalna.Cilj

oblače, stanuju, greju, leče i školuju.Upravo iz tih načela, načela pravednosti, Srbija mora da crpi svoju snagu. Zalaganje za socijalnu pravdu i izgradnju humanijeg društva, jednakih šansi u našoj zemlji iziskuje angažovanje razumnih, poštenih i radnih ljudi.Društvo socijalne pravde mogu da stvaraju oni koji razumeju i poštuju njen značaj i koji istrajavaju u radu na opštem dobru.Socijaldemokratska partija Srbije, poštujući principe na kojima je osnovana, principe jednakosti, slobode, solidarnosti i socijalne pravde, za dan svoje stranke je upravo i proglasila 20. februar, Dan socijalne pravde.Poslednji izveštaj Vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva govore da pola miliona ljudi u Srbiji ne može da zadovolji osnovne potrebe i da u riziku od siromaštva živi gotovo 25% populacije, a preko četvrtine miliona naših sugrađana koristi socijalnu pomoć od oko 100 evra mesečno i hrani se u javnoj kuhinji.Siromaštvo najteže pogađa najmlađe. Deca koja rastu u nemaštini i bedi veoma teško ostvaruju svoja prava na život, igru, razvoj, obrazovanje i imaju znatno manje šansi da uspeju u životu.Važnije životu.Važnije od samog pitanja siromaštva jeste pitanje kako pristupamo tom problemu, kako ga razumemo i kako razmišljamo o mogućim rešenjima. Šta tačno treba da radimo da bismo smanjili siromaštvo u Srbiji. Obrazovanje i zaposlenost svakako su dve ključne oblasti u borbi protiv siromaštva. Svakom dobronamernom čoveku je jasno da se socijalna pravda postiže odgovornošću u javnim poslovima i brigom za ljude.Za nas u SDPS zalaganje za socijalnu pravdu znači zalaganje za prava radnika, ostvarivanje socijalne sigurnosti i brigu o nezaposlenima, uvažavanje penzionera, dostojanstveniji status srednje klase, ravnopravniji položaj žena i učešće marginalnih i ranjivih grupa u procesu odlučivanja.Mi, socijaldemokrate, želimo da ispravimo nepravdu koju čini velika razlika između imati i nemati, i da što je moguće više smanjimo taj jaz. Zalažemo se za takvu redistributivnu ulogu države koja će obezbediti jednake šanse i mogućnost svima i na duže staze staze iskoreniti ili bar smanjiti u najvećoj mogućoj meri siromaštvo.U danu za glasanje, poslanička grupa SDPS podržaće zakon koji ste predložili. Hvala. Zahvaljujem.Vašoj poslaničkoj grupi je preostalo vreme od četiri i po minuta.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15.00 Hvala.